(HDZ)** Idemo dalje na dnevni red. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu

Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora Republike Hrvatske, uvažene zastupnice i zastupnici. Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu predstavlja program Unije koji ima za cilj olakšati i ubrzati razmjenu informacija i pružanje usluga elektroničke uprave kako među upravnim sektorima tako i između država. Korist sudjelovanja u aktivnostima ISA programa prvenstveno proizlazi iz mogućnosti korištenja zajedničkih rješenja razvijenih u okviru ovog programa. Ovaj program traje od 2010. do 2015. godine i raspolaže proračunom od 164 milijuna eura. Predstavlja nastavak aktivnosti započetih u okviru Programa Zajednice o interoperabilnim pružanjima prekograničnih elektroničkih usluga javne vlasti u javnim upravama, poduzetnicima i građanima pod naslovom .../Govornik se ne razumije./... a u okviru kojeg je Republika Hrvatska aktivno sudjelovala do kraja 2009. godine kad je isti prestao vrijediti. Preduvjet za sudjelovanje u ovom Programu Unije je Memorandum o razumijevanju koji definira opća načela i odredbe sudjelovanja financijskih doprinosa, odnosno plaćanje članarine. Sredstva za plaćanje članarine osigurane su u proračunu Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, pritom se godišnji iznos nacionalnog sufinanciranja postepeno povećava do kraja trajanja ovog programa, da bi se ulaskom u Europsku uniju prestala, dakle obaveza plaćanja ove članarine. Važno je naglasiti i to da će dio članarine se financirati iz pretpristupnog programa IPA. Tako će nacionalno financiranje za ovu godinu iznositi 9847 eura. i 299 eura. Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Hrvatske u Programu interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu ispregovaran je tijekom 2010. godine, a potpisan u siječnju 26. siječnja ove godine.

Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo na samom početku ću kazati da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu. Dakle, program pod nazivom ili skraćenicom ISA. Na samom početku bi trebalo naglasiti da je priroda postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora zapravo ima tri i uvijek ima tri osnovne karakteristike. Prva od njih je da država, dakle Republika Hrvatska i formalno izražava spremnost da prihvati i prava i obveze preuzete ali već potpisanim međunarodnim ugovorima. Drugo ili druga karakteristika je da u postupku potvrđivanja, dakle ratifikacije u pravilu se ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta već potpisanog međunarodnog ugovora. treća karakteristika je da je zakon u potvrđivanju, a temeljem odredbi Ustava Republike Hrvatske, dakle članaka 140., 141., dakle te odredbe zakona, te norme postaju dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi i iznad zakona. Nadalje, dakle predmetnim memorandumom o razumijevanju uređuju se u prvom redu opća načela, zatim rokovi, ali ono što je najbitnije za istaknuti i uvjeti za dodjelu financijske i druge pomoći u smislu uspostavljanja i poboljšavanja pružanja prekograničnih usluga državne uprave i drugih tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj i državnih uprava članica te prekogranično pružanje usluga državne uprave domaćim osobama i inozemnim osobama iz država članica Europske unije. Nadalje, ovaj prijedlog zakona temelji se na zaključku Europskog Vijeća iz 2003. godine, zatim na okvirnom sporazumu između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programu zajednice iz Bruxellesa od 22. studenog 2004. godine. Za napomenuti je da je programska osnova, dakle programa utvrđena odlukom Europskog Parlamenta i Vijeća donesenim 19. rujna 2009. godine, a sam memorandum o razumijevanju potpisan je 21. siječnja 2011. godine. Potrebno je, posebno je za istaknuti da je potpisivanje memoranduma o razumijevanju upravo preduvjet za otvaranje mogućnosti sudjelovanja predstavnika Republike Hrvatske u radu upravljačkih odbora, ali ne samoupravljačkih odbora već i ekspertnih grupa ISA programa koji predstavlja formu za usklađivanje nacionalnih politika razvoja elektroničke uprave. To je srž usudio bih se kazati i bit ovog prijedloga zakona u smislu ispunjavanja tih pretpostavki. I zaključno, za istaknuti je da su sredstva potrebna za provedbu ovog zakona osigurana i to na način da će se 75% iznosa biti sufinancirano iz fonda Europske unije, dok će se ostatak članarine sufinancirati iz proračuna Republike Hrvatske i to onom dinamikom kako je to i navedeno u obrazloženju samog zakona. Shodno svemu izloženom Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice apsolutno podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, HSU-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi predlagatelju zakona, kolegice i kolege. Po prijedlogu ovog zakona potvrđuje se memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu, koji je potpisan u Bruxellesu 26. siječnja 2011. i predviđeno je trajanje programa od 2010. do 2015. godine. Predloženim zakonom uređuju se opća načela, rokovi i uvjeti sudjelovanja Republike Hrvatske u programu Europske unije ISA za dodjelu financijske i druge pomoći Europske unije kojom bi se uspostavilo ili ili poboljšalo međusobno pružanje prekograničnih usluga državne uprave i drugih tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, i državnih uprava članica Europske unije, te prekogranično pružanje usluga državne uprave domaćim osobama i inozemnim osobama iz država članica Europske unije. Prijedlog zakona dalje definira financijske obveze, ali i prava. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju preduvjet je za otvaranje mogućnosti sudjelovanja predstavnika Republike Hrvatske u radu upravljačkog odbora i brojnih posebnih ekspertnih grupa ISA programa, koji predstavlja forum za usklađivanje nacionalnih politika, razvoja elektroničke uprave. Evo iz tih razloga klub HNS-a, HSU-a podržati će prijedlog ovog zakona. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle pred nama je prijedlog Zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu, koji je dakle temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, dakle memorandum je potpisan 3. prosinca 2010. sa Europskom Komisijom, sa Europskom Komisijom, dakle potpisan je u Bruxellesu 26. siječnja, a odluka Vlade je bila 3. prosinca. Da bi odredbe memoranduma postale dio unutarnje pravnog poretka Republike Hrvatske, potrebna je dakle njegova ratifikacija u Hrvatskom saboru, dakle sukladno odredbama članka 140. Ustav Republike Hrvatske, i kao što je rečeno ovaj memorandum predstavlja pravni temelj za sudjelovanje Republike Hrvatske u aktivnostima u okviru ISA programa Europske unije, dakle programa koji ima za cilj usklađivanje nacionalnih politika razvoja elektroničke uprave, i pružanje prekograničnih usluga upravnih tijela i tijela javne vlasti, dakle Republike Hrvatske i članice On je isto tako preduvjet za uključivanje hrvatskih predstavnika u radu upravljačkog odbora i ekspertnih skupina ISA programa. Što se tiče financijskih obaveza, kao što je rečeno dakle one su iskazane kroz financijski doprinos Republike Hrvatske, kroz članarinu dakle koja će se plaćati, s time da će dio te članarine biti sufinanciran iz fonda Europske Što se samog teksta memoranduma tiče, s obzirom da se radi već o potpisanom međunarodnom ugovoru i u ovoj fazi postupka se dakle ne može vršiti njegove izmjene i dopune, dakle izmjene i dopune njegovog teksta, podržat ću dakle njegovo donošenje, s obzirom na mogućnost iskorištavanja sredstava već za ovu godinu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Dakle ovaj prijedlog konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu ISA, iako sam prilično rezerviran kad je u pitanju cijeli proces završetka pregovora i uključivanje Hrvatske u samu Europsku uniju, ovaj prijedlog zakona ću podržati jer će on zapravo potaknuti jednu potrebu ozbiljne rasprave u Hrvatskoj o stanju javne uprave, potrebi njenog unapređenja, ubrzavanja jer upravo smo evo i danas primili vijest kako je Hrvatska pala za 3 mjesta u posljednjih godinu dana na ljestvici konkurentnosti u informacijskim, informatičkim tehnologijama. Isto tako protekle godine Hrvatska je pala i na globalnoj ljestvici konkurentnosti gospodarstva, a upravo su javne institucije i javna uprava razloga pada konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u najvećoj mogućoj mjeri. Dakle, ovo je jedan sustav koji apsolutno zaslužuje jedno unapređenje. Apsolutno je neprimjereno današnjem vremenu da se i popis stanovništva provodi tako kako se to činilo i prije stotinu godina da popisivači obilaze praktično pješke od osobe do osobe, od kuće do kuće kako bi evidentirali stanovništvo umjesto da se dio posla riješi elektroničkim putem, da informatičkim tehnologijama na taj način da se stanovnici sami upisuju svoje podatke čime bi se bitno ubrzao proces, bitno bi se smanjili troškovi i unaprijedio cijeli sustav. Naravno da je posljedica toga jedno presporo djelovanje i upravo je u ovom segmentu zapravo u posljednjih 20-ak godina Hrvatska sama sebi dosta iskomplicirala sustav. Evo možda nekih primjera. Primjerice kada hrvatski državljani prijavljuju rođenje djeteta sustav je do te mjere iskompliciran da je potrebno mladim roditeljima uzeti nekoliko dana godišnjeg odmora kako bi obišli sve državne institucije i prijavili rođenje djeteta. To je bio jedan sustav koji je još prije 20-ak godina bio neusporedivo jednostavniji. Moguće je da se zapravo različitim tim davanjem iskaza, potpisa, sporazuma i suglasnosti o imenu djeteta itd., između roditelja sprečavaju neki drugi kasniji problemi, ali je sustav do te mjere iskompliciran da je zapravo postao krajnje neefikasan. Ili, zbog čega se u mnogim prilikama traži od hrvatskih državljana izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili neki drugi dokument ne stariji od 3 mjeseca, 6 mjeseci ili ovako nešto. Izvod iz matične knjige rođenih je dokument koji vrijedi za cijeli život i on bi se kao takav trebao uvijek priznavati. A ne da mi trošimo društvenu energiju da šaljemo zaposlenike da praktično gube radno vrijeme, prave si druge troškove kako bi stajali u redu pred institucijama javne uprave i vadili dokumente koji objektivno potrebni i nisu. Zbog toga apsolutno podržavam ideju modernizacije cijelog sustava, uvođenja ovih temeljnih dokumenata u elektronskom obliku na raspolaganju svim državljanima kako ne bi nepotrebno šetali kao što se to činilo prije 100-njak godina do različitih institucija koje izdaju javne isprave. Zbog toga moja podrška ovom prijedlogu zakona. Hvala lijepo.